Заповядайте, господин Йорданов – декларация от група. Все още не сме в блицконтрол, така че имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, снощи имаше Председателски съвет до дванадесет часа, ако не се лъжа. Ние имаме огромен проблем и като парламент, и като държава. На закритото заседание, което имахме тук, за международната криза, в която влязохме с изгонването на 70 руски – те не всички са дипломати, да речем, служители към руското посолство, оказа, че на въпросите, които зададохме, премиерът е стоял тук, на тази трибуна, гледал ни е в очите и ни е лъгал директно, защото нито на онова заседание е имало доклад от ДАНС, нито е било като точка за разглеждане, нито е имало такава идея. Външно изобщо са движели някаква процедура по реципрочно намаляване, с която да изравним броя на дипломатите – нашите и техните. Процедурата трае най-бързо един месец, а трае и повече, тоест това е мекият вариант, в който няма такива скандали. И премиерът Кирил Петков еднолично, устно е наредил на ДАНС няколко пъти да му намерят 70 човека. След това Външно са се възпротивили – той излъга, че е и решение на Външно, ако си спомняте, освен че е имало доклади на ДАНС и освен че са взимали решение – никакво решение не са взимали. На писмени запитвания от Външно към кабинета на министър-председателя, началникът на кабинета му Лена Бориславова изрично е посочила в две писма процедурата и затова тези 70 човека са махнати като персона нон грата, а списъците, които са дали ДАНС, в единия – да, има резидентура, другият аз познавам Пешо, ти познаваш Гошо и затова си шпионин – учители, градинари, готвачи, шофьори. И най-тъпото е, че премиерът влязъл с репликата: „Тия ме свалят от власт. Това са руснаците, които ни свалят от власт, дайте да

Снощи също бяха. Другото, което ми е любопитно, тъй като на този съвет не бях само аз, интересно стенограмата от това заседание на 9-и, която се опитваме да изискаме и не ни дават, дали като дойде, тъй като там пет-шест човека казаха едно и също и препотвърдиха думите си, дали някой няма да се опита да пипка по нея и да направи и документна измама?! Имаме проблем с премиер, който лъже от трибуната на Народното събрание, използва цялата държавна машина, включително и репресивния апарат, защото бил падал от власт, което е една демократична процедура – една коалиция да се изтегли. И на всичкото отгоре сред Вас, знам, че има и нормални хора тук, в тази част на залата, нали, няма само сектанти – имам предвид, мислете си. Не е нужно сега тук да излезете и да кажете колко съм прав. Просто като си затворите очичките довечера да спите, си помислете какво е направил този човек и с какви очи сега подобен човек индиректно или директно днес ще ходи да взима мандат за правителство! Имаме проблем като парламент и като държава с подобно поведение, което нарушава не знам колко закона, юристите ще кажат, да използваш репресивния апарат и властта, за да се запазиш, седейки на власт. Не знам какво ще правим, колеги! Още нещо да допълня. И нали разбирате, че понеже е министър-председател, пък бил и в оставка, всякакви такива решения, докарвайки до международната криза, която имаме в момента, имат последствия върху всеки един български гражданин. Ако последва нещо в момента

по този малоумен начин с тези, от които зависим. Окей, не трябва да зависим от руснаците, руските шпиони трябва да бъдат махнати. Има такива, те са били посочени, нали – шпиони, разговорно казано, но останалото и последствията?! И на Вас не Ви ли пука? Да не дава господ! И ако стане, какво правим?! А какво правим с подобен човек, който сме оставили да държи такава власт в ръцете си и да я използва по този начин?! Аз наистина не знам какво мислите по този въпрос. Благодаря Ви, господин Йорданов. Господин Костадинов – за декларация? Заповядайте за декларация. Господин Председател, това, което беше казано от преждеговорившия, мога само и единствено да го потвърдя и да кажа още нещо точно в тази връзка, защото няма нужда от констатации. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ днес ще внесем сигнал в прокуратурата за извършено, според нас, от лицето Кирил Петков престъпление – злоупотреба със служебно положение, и ще поискаме временното отстраняване на това лице от заеманата от него позиция, да не може да оказва въздействие върху извършвано разследване, ако въобще прокуратурата прецени, разбира се. Това ще го оставим на съвестта на прокуратурата. Това, което обаче ние искаме да кажем и което искаме да отбележим сега в началото на днешния ден, е свързано с един друг въпрос, който касае едно друго предателство, извършено от това правителство под натиск, естествено, и давление на външно посолство, посолства, в конкретния случай. Когато тук се водеха разговорите за вдигането на ветото на преговорния процес с Македония, ние предупредихме, че единствените два инструмента, които имаме за въздействие, са: първо, двустранният преговорен процес между нас преди започването на общия преговорен процес с Македония, от една страна, и Европейският съюз, от друга страна, и фактът, че в този случай никой не може да ни въздейства на нас. Решенията, които ние взимаме, са еднолично и само наши, те не се влияят от общата преговорна рамка на Съюза. С вдигането на ветото и с прехвърлянето на нашите субективни права върху друг субект, в случая Франция като председател на Европейския съюз, ние се отказахме от нашите възможности да решаваме и да определяме какви точно да бъдат рамките на преговорния процес. Предупредихме изрично, че това може да доведе до необратими последици, с оглед на това че може да се промени едно или повече условия от тези, които бяха предложени тук от френския президент. Това не беше взето под внимание. Вчера обаче научихме, по думи на самия министър- председател на Македония – Ковачевски, че Макрон е изпратил в дванадесетия час буквално, защото снощи изтече Френското председателство, предложение в Скопие, което е ревизирано. Самият Макрон потвърждава това в свое изявление и казва, че е намерил компромисен вариант. Ние тук, когато гласувахме предложението, което, разбира се, не всички гласуваха – ВЪЗРАЖДАНЕ и други народни представители бяхме против, тогава останахме с впечатление, че това е компромисът. Сега се оказа, че е намерен компромис на компромиса. В този компромис на компромиса историческите условия, които ние поставяхме и които всъщност бяха основата на целия спор – защото ние с Македония нямаме политически проблеми, нямаме икономически проблеми, ние имаме един проблем, че там се фалшифицира и се краде българска история, култура, език. Това е проблемът. Точно този проблем обаче – по думите на Ковачевски, потвърдени от Макрон, отпада в това ревизирано, компромисно на компромисното решение предложение. Това, че е извършено национално предателство, цяла България го разбра, с изключение на депутатите, които миналата седмица гласуваха за предложението. Сега вече всички го разбират още веднъж и тъй като, пак повтарям, няма нужда от констатации, трябва да има и решения в крайна сметка, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще внесем днес предложение, което ще бъде за анулиране на това решение, което беше взето, с оглед на това, че има нови фактически обстоятелства. Ще поискаме от Външно министерство да се запознае с това компромисно на компромисното предложение на френската страна, което е внесено вчера в македонската столица, и ще настояваме с оглед новите фактически обстоятелства българският парламент да анулира решението си от миналата седмица. С оглед на това ще настояваме и българската страна, в лицето на министър-председателя и министърката на външните работи, да не подписва протокола, защото все още имаме възможност и ние в дванадесетия час да не довършим това национално предателство, докато не се изяснят абсолютно всички обстоятелства около ревизирания еднолично от Макрон документ. Защото, още веднъж повтаряме, когато България се отказа с това решение на Народното събрание от своите права двустранно да договорят взаимоотношенията си с Македония и ги прехвърли на трета страна, стигнахме до ситуация, в която да гоним отпътувал вече влак. Изразът „гаранция Франция“ за поред път се потвърди. Нашият исторически опит в отношенията ни с други държави, които са ни давали гаранции, винаги е бил изключително горчив. За пореден път се потвърди и от тази,

Първото от тях: министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването

По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи, а именно Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили на 29 и 30 юни 2022 г., съответно с вх. № 47-203-09-67 и 68 и са предоставени на Комисията по отбрана. Второто съобщение, колеги. На 30 юни 2022 г., в изпълнение на Решение на Народното събрание от 1 април 2022 г., прието във връзка с разискванията по питане от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Асена Сербезова е постъпил материал относно политиката на правителството за преодоляване на недостига на лекари в определени специалности и на медицински сестри и за задържане на млади лекари и медицински сестри в България. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Уважаеми колеги, преминаваме към: В него следва да участват: заместник министър-председателят по ефективно управление в оставка Калина Константинова, заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията в оставка Корнелия Нинова и заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройство в оставка господин Гроздан Караджов. Поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол по чл. 104 няма да участва заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол по чл. 104 няма да участват: министър-председателят на Република България в оставка господин Кирил Петков и заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите в оставка господин Асен Василев. Колеги, в тази връзка аз ще Ви предложа, разбира се, да приложим чл. 104, ал. 3 от Правилника – да зададем въпроси към лицата, които присъстват тук, а ако има въпроси, които желаете да бъдат зададени към лицата, които отсъстват в днешния блицконтрол, то ще определим допълнително заседание, на което да бъдат зададени. Господин Йорданов – за процедура. Благодаря, господин Председател. Моля да се обадите и да докарате тук министър-председателя и министъра на финансите в оставка, защото, първо, не разбирам какво значи „неотложни ангажименти“ в ситуацията, в която се намираме. Ние сме в блицконтрол, има ужасно много въпроси, на които те трябва да отговорят. И да не се крият като жени

Извинявам се на дамите, има такъв идиомен израз. Извинявам се на дамите! Ще си преформулирам изречението. Да не се крият като страхливи зайци, а да дойдат като мъже да отговарят на въпроси. Извинявам се още веднъж на дамите, наистина. Може да ме накажете. Ако обичате, заемете мястото си и да продължим сериозно със задачите, които са пред нас. А по отношение на израза „неотложни случаи“ може да питате стоящата до Вас госпожа Ива Митева, която да Ви обясни какво точно означава.

Уважаеми господин Председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги, ние наистина имаме въпроси към премиера, въпреки че сме на тръни да не вземе да ни отговори нещо, което да ни

че не разбираме какъв по-неотложен ангажимент точно днес, след всичко, което се случи, има господин премиерът, за да не дойде в парламента, при положение че вчера парламентът беше единствена институция в държавата, впрочем в целостта си парламентът – и управляващи, и опозиция, която търсеше някакъв изход от тази тотална безизходица, в която сме вкарани в момента. И аз държа, и това е и основната ми мотивация да изляза на тази трибуна, и българските граждани да го знаят, защото обикновено парламентът обира целия негатив на политиката – да знаят, че в тази държава в момента има една-единствена институция, която се опитва да поеме отговорност за това, което се случва в държавата, и това е българският парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Не е българското правителство, не е българският президент, не е българската съдебна система, ако щете. Българският парламент е този, който в момента се опитва да извади страната от кризата, доколкото му позволяват силите и доколкото му пречат всички останали институции.

последните дни – то не беше за Македония, то не беше сега за Русия. Каквото стане, българският премиер казва, че го е взела Теодора Генчовска. Щом Теодора Генчовска взимала решенията и носи отговорност, да дойде тя да я питаме нея за петрола, за газа и за всички останали неща. Пълен абсурд е това нещо! Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ искаме 30 минути почивка, за да намерите възможност и да поканите тук министъра на финансите Асен Василев и по възможност министър-председателя Кирил Петков.